jutro poštovane kolegice i kolege. Nastavljamo dalje sa radom kako je najavljeno - Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama, prvo čitanje, P.Z. br. 450. Inače evo jedna direktna obavijest. S obzirom da ima relativno mali broj prijavljenih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 Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama koji propisuje način naplate sudskih pristojbi za radnje koje sud poduzima na zahtjev

odvajanje zakonskog teksta od same tarife i sudskih pristojbi koja je od 2019. propisana posebnom uredbom potrebno je u članku drugom Zakona o sudskim pristojbama propisati da se nastanak pristojbenih obveza za radnje izvan pojedinih vrsta sudskog postupka može osim ovim zakonom propisati i drugim propisima i to se prvenstveno misli na tarifu. U članku 3. Zakona o sudskim pristojbama potrebno je definirati širi pojam pristojbenog obveznika od pojma stranke kao svaku osobu koja zbog sudjelovanja u postupku, odnosno zbog poduzimanja određenih sudskih radnji angažira rad suda, te zbog toga mora platiti odgovarajuću sudsku pristojbu. Nadalje, u odnosu na važeće zakonsko rješenje zadržava se umanjenje pristojbene obveze u iznosu od 50% za elektroničku komunikaciju sa sudovima. Ali se radi jasnijih utvrđenja posljedica nepostupanja u rokovima propisanih člankom 7. Zakona o sudskim pristojbama izrijekom predlaže propisati i da se protekom rokova za plaćanje ove pristojbe obveza po visini izjednačuje sa onim izvan elektroničke komunikacije. Kako bi se otklonilo ograničenje u ostvarenju priznatog prava na oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi za osobe sa invaliditetom propisuje se da se status ovih osoba dokazuje odgovarajućom ispravom svih nadležnih tijela umjesto konkretnom ispravom Zavoda za za vještačenje, rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za koju su u praksi utvrdilo se ne može izdati u svim slučajevima. Također kako bi se riješio dio pitanja koja u praksi utječu na pokretanja postupka zaštite prava potrošača ovim se prijedlogom u članku 11. Zakona o sudskim pristojbama propisuje i posebno oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi kod pokretanja postupaka u slučaju postojanja pravomoćne sudske odluke o zaštiti kolektivnog interesa. A i ako je Zakonom o sudskim pristojbama već propisan iznos vrijednosti predmeta spora koji se uzima u slučajevima kada pravu vrijednost trenutnog spora nije moguće utvrditi. Dodatno se radi zaštite prava potrošača u članku 21. Zakona o sudskim pristojbama propisuje da u postupcima o utvrđivanju prethodnih pravnih pitanja u kojima se istodobno ne traži restitucija ili naknada štete ili bilo kakva isplata iznosa ne može prijeći vrijednost predmetnog spora 1327,22 eura, odnosno 10000 kuna po ranijem izračunu. Ovim prijedlogom zakona predlaže se i usklađivanje novčanih iznosa iskazanih u Zakonu o sudskim pristojbama u kunama s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a u tekstu zakona potrebno je izvršiti i terminološko usklađivanje sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave kojim je provedeno spajanje Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave u odnosu na naziv ministarstva i ministra nadležnog za poslove pravosuđa. Hvala vam na pozornosti. **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo nekoliko replika. Prva je poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto, izvolite. Nedavno je veleposlanik jedne europske države rekao ispričavajući se da nas ne uvrijedi da Hrvatska nema pravosuđe već karikaturu od pravosuđa. I doista, ono što svi vide vi ne vidite. Vaše sudstvo u šest godina nije imalo ni jednu raspravu o slučaju Agrokor, a vaš skandalozni, kompromitirani, antihrvatski i antieuropski DSV imenuje suca Kleina za predsjednika Županijskog suda u Splitu koji je za vrijeme lockdowna kršio taj lockdown, pijančevao sa Željkom Kerumom. U Engleskoj je premijer zbog toga dao ostavku, a DSV vrijeđa sve hrvatske građane. Kada jednoj državi onesposobite pravosuđe vi ste tu državu osudili na neuspjeh. Tko vama daje pravo uništavati Hrvatsku i obespravljivati sve hrvatske građane? odgovor koje regulira jednu drugu materiju, a to je pravo na pristup sudu i regulira evo osjetljivost, socijalnost naše Hrvatske države da u kategorijama, ja sam dužan odgovoriti u okviru onoga što danas zagovaram u ime Vlade pred Hrvatskim saborom. Ove druge stvari su pravo klasično političko pitanje i politička diskusija, legitimna, potpuno legitimna, ali ne znači da ja moram odgovoriti na nju. Krišto. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Članak 238. ja sam iznijela egzaktne činjenice, a vi ne odgovarate. Još kažete da niste dužni odgovarati. O da, jeste dužni ste odgovarati i Hrvatskom saboru i hrvatskoj javnosti i nemojte se zanositi i nemojte misliti da nećete odgovarati za svoje sudjelovanje u obespravljivanju i uništavanju Hrvatske. Odgovarat ćete za to. Dobro, vi ste ovo iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedeća replika poštovani Ivan Kirin. Poštovani dopredsjedniče, poštovani tajniče Članak 5. prijedloga zakona stavak 2. na odluke koje sud dostavlja u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene tarifom ako je uplaćena u roku od 3 dana od dana elektroničke dostave odluke. Mislim da to ne odgovara realnom vremenu glede svakodnevnih obaveza pa i egzistencijalnih tako da odluka od 3 dana zarobljava građane. Zato mislim da bi taj rok trebalo produžiti na 8 dana. Recite mi zašto 3, a ne 8 dana. Pa mislim ono što vam mogu reći, a to je dakle da smo to u zakon dakle predlažemo, a vi ćete to konačno odlučiti kao Hrvatski sabor, hrvatski parlament. Afirmiramo jako elektroničku komunikaciju, dakle nove tehnologije ulaze u sve naše komunikacije, a ovdje je to jako važno s obzirom na sve te prigovore da je pravosuđe kao takvo sporo, da je pravda spora, ponekad i prespora. Dakle, ovdje stimuliramo tu komunikaciju na način da 50% tarife plaćaš ako platiš u roku. Nisu ta 3 dana baš 3 dana s obzirom da elektronička dostava ide u elektroničke pretince pa punomoćnici i stranici koje su u tom šablonu, u toj shemi ja bi rekao dobiju tu informaciju tek nakon 15 dana njima počinje teći rok kad to imaju u pretincu. Dakle, ali legitiman je način promišljanja. Mislim da odvjetnici su 99% zastupnici svojih stranaka i oni to dobiju puno prije nego ta 3 dana počinju teći. Tako svi su motivirani platiti pola tarife ako je ona 2,5 tisuće kuna mislim da tu neće biti problema, ali način promišljanja je rekao bih legitiman Slijedeća replika poštovani Ivan Ćelić. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče od plaćanja sudskih pristojbi su oslobođene pojedine društvene skupine među kojima su invalidi Domovinskog rata i osobe s invaliditetom. Prava osoba s invaliditetom u Vladi koju vodi Andrej Plenković se godinama unaprjeđuju, ali još ima prostora za daljnji napredak. Ono što mene zanima, a to je zapravo pitanje Udruge za osobe s invaliditetom Prijatelj iz Metkovića, sa ovim izmjenama imamo da su oslobođene s invaliditetom i dosad je samo bila potvrda Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom što je kompliciralo cijeli postupak, sada je malo šira verzija. No, ono što mene zanima dakle odnosi li se oslobađanje sudskih pristojbi isključivo na osobe s invaliditetom ili je to ipak i za organizacije osoba s invaliditetom odnosno i druge humanitarne organizacije. Široko postavljate pitanje ja bi rekao, kako je jedan naš volio reći hvala vam na pitanju. Dakle, mi smo u zadnjih 6 mjeseci jako popravili poziciju drugih invalida osim onih iz Domovinskog rata. Dakle, uvrstili smo ih na inicijativu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i rekli smo da su i oni oslobođenih svih sudskih pristojbi. Ovom izmjenom smo još snažnije to za sve invalide uredili tako da se ne mora provoditi vještačenje nego da je dovoljno bilo kakva javna isprava za to dokazivanje. A ovo što me pitate za udruge, ja mogu samo iznijeti svoj način razmišljanja kao pravnika iz prakse, a to je da bi se po mom tumačenju naravno, a ukoliko je udruga isključivo udruga invalida da bi apsolutno i ona bila na ovaj način privilegirana iako nisam siguran da li to zakonski tekst potpuno jasno kaže, ali ako i ne kaže suci su spretni protumačit to na isti ovakav način. obično se prije slanja nacrta prijedloga izmjena zakona na Vladu provodi međuresorna konzultacija. Pretpostavljam da ste poslali zakon i Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, pa sad mi nije jasno u Članku 11. stavku 6. zakona navodi se da su od plaćanja sudske pristojbe oslobođeni supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih, nestalih, zatočenih u Domovinskom ratu. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji spominje članove obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dakle i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata od posljedica rata. Pa mi nije jasno zašto niste promijenili, ako već mijenjate terminologiju i tu terminologiju. Recimo da smo mi to, ovaj lijevi spektar to napravili mi bi već imali 3 šatora ispred ministarstva, naravno vi to nećete imati. Hvala lijepo. Hvala vam uvažena zastupnice. Dakle, naravno to, ta socijalna osjetljivost države i osjetljivost prema kategorijama invalida pa i prema kategorijama raznih stradalnika je i ovdje prepoznata. Dakle, išlo se prema toj kategoriji. da li je dovoljno širok obuhvat ja, teško mi je to reći, dakle naravno ne bi, ne bi, ne bi, dakle taj zakon ima jednu socijalnu dimenziju po tom dakle reklo bi se rangu po socijali, po levelima tim i ljudi mogu tražiti oslobođenje. Tu smo nabrajali kategorije koje su ex lege oslobođene plaćanja sudske pristojbe. Da li smo zahvatili sve koji imaju društvenu zaslugu ja u to nisam siguran jer uvijek ima onih koji će reći i mi smo zaslužni dajte i nas zahvatite, ali kako postoje zakoni o hrvatskim, koji reguliraju prava hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata oni i oni imaju svoje levele i kategorizaciju nekakvu. Je li ona dovoljno dobra i pravična teško je to prosuditi. Slijedeća replika poštovani Luka Brčić. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, barem koliko sam ja upućen i kako mi ljudi sa terena tvrde da nakon ostavinske rasprave ili kako mi to u Dalmaciji kolokvijalno kažemo „mrtvina“ na zemljišnik osoba znači nasljednik ide fizički i sam upisuje na zemljišniku nekretnine koje odsada posjeduje, međutim evo po promjenama kažem tako mi barem ljudi govore sa terena, pa me zanima jel to istina, odsada bi trebali za to angažirati ili javnog bilježnika ili odvjetnika, a ne više doći osobno odnosno fizički i upisati to na zemljišnik, pa me zanima jel te tvrdnje stoje **Martinović, Juro** Uvaženi zastupniče, dakle nije to tema ovoga zakona, ali ću vam odgovoriti, to je nedavno bilo u saboru. Da, naravno vi ste u pravu, dobili ste dobre informacije, pokušava se sve to pojednostaviti, pokušava se uvesti jedna društvena disciplina. Mi svi znamo da su zemljišne knjige na ovom našem hrvatskom prostoru jako nesređene, a da moderni život, biznis ulaganja, pa i osobni krediti nešto traže čisto zemljišnoknjižno stanje i u tom segmentu smo mi radili izmjene niz zakona, i taj prijedlog za te promjene, ne samo iz ostavine nego iz bilo kojeg odnosa kada se događa promjena vlasničkog prava u gruntovnici gdje se inače jedino i vodi popis vlasnika smo rekli da to mogu raditi odvjetnici i javni bilježnici, to smo do krajnjih granica pojeftinili dakle da su te naknade jako niske. Naravno građani i dalje mogu u zemljišne knjige i gledat svoje, svoje statuse, svoje stanje, ali prijedloge će raditi odvjetnici i javni bilježnici i oni imaju obvezu promptno to napravit, dakle kako ne bi ostavina bila provedena,

Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, mi danas imamo pred nama izmjene i dopune zakona koji je na snazi od 1.1.2019.. Tada je taj zakon uistinu bio hvaljen jer je predviđao da ukoliko se komunicira elektronskim putem se sudske pristojbe smanje za 50%. Tada su sudske pristojbe iznosile negdje oko 290 milijuna kuna na razini godine dana pa me interesira recimo koliko su prošle godine iznosile sudske pristojbe i koliki je uopće u tom razdoblju, sada imamo neko 4-godišnje razdoblje, koliki je udio tih pristojbi pristojbi koje su smanjene jer su znači komunicirali sa elektronskim putem sa sudovima odnosno je li to zaživjelo, koji je to nekakav omjer u praksi u sad u ove 4.g. ili za prošlu godinu, ne znam koji podatak imate? Hvala. Uvažena zastupnice, naravno, a pretpostavljam da i očekujete da ja ne nosim takve brojke u glavi i ne mogu vam odgovorit koliko to je, a samo vam mogu odgovorit to da je to, da je se taj institut kroz ovo jako afirmirao, dakle ljudi su jako motivirani platiti 50% pristojbene obveze i to je jako zaživilo. Naravno u toj ukupnosti nekakvih prihoda koje, kao prvo mislim da to i nije nešto što država drži radi prihoda iako kad angažiraš sud na neku aktivnost treba nešto i platiti ako nisu u onoj kategoriji socijalnoj da te država oslobodi. Dakle nije primarno cilj zaraditi državi kroz te sudske pristojbe nego disciplina tih građana da ne bi bilo obijesnog parničenja, da se ne bi za sve i svašta išlo na sud, a ta količina pretpostavljam da mi smo ovdje kad govorimo o troškovima za ovaj zakon rekli smo da neće biti smanjenja prihoda po tom osnovu jel je to jedna široka priča, dakle može se smanjiti broj parničnih postupaka kroz jednu inicijativu da se u ovršnom postupku nešto zaoštri imat ćemo manje parnica i manje prihode, dakle ovo je primarno stimulacija elektroničke komunikacije…/Upadica naveli ste i u nekim odgovorima i u svojoj raspravi da se dosta radi na tome da se sve što se može digitalizirati digitalizira. E sad moje pitanje za vas je slično ovome što je pitala kolegica Vučemilović, ali da li se svi ti pokušaji vide i u zbroju suma sumarum predmeta i da li se išta vidi na ubrzavanju procesa s obzirom da najčešće kad dobivamo izvješća od naših sudova dobivamo komentare da su zatrpani sa predmetima, da ne stižu, da zato dolazi do stalnoga porasta, da li tu dolazi do pada iliti smanjenja? to su dakle ogromne brojke i teško je jednokratno odgovorit na to vaše pitanje, ali svi pratite izvješća vrhovnog suda ovdje i po raznim još osnovama mi, mi kao izvršna vlas dakle iako to nije naše nego vrhovnog suda podnosimo vam izvješća i kažemo kod nekih zakonskih inicijativa kako se broj starih predmeta puno smanjio, kako se na godišnjoj razini broj zaostataka jako smanjio, priljev se nije smanjio, dakle povećala se učinkovitost sudbene vlasti u cijelosti, ona se iz godine u godinu povećava, naravno da su legitimna očekivanja da to bude još snažnije i još brže, a mi ove procesne alate kroz zakonodavnu inicijativu koju upućujemo parlamentu, dakle kad kažem mi onda mislim na izvršnu vlast, stalno pokušavamo urediti tako da postupci budu brži i učinkovitiji što je konačni cilj ja bih rekao svih nas. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani Nikola Mažar. Hvala lijepo potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. S obzirom da smo vidjeli da je ovaj prijedlog izmjena Zakona o, Zakona o sudskim pristojbama bio i u e-savjetovanju sa zainteresiranom javnošću bila su i tri komentara na prijedlog ovih izmjena, konkretno od pravobranitelja za osobe sa invaliditetom i od pravobranitelja za djecu RH, konkretno konkretno je bilo vezano upravo za oslobađanje od sudskih pristojbi, jedan dio ste već sami obrazložili vezano za osobe s invaliditetom kako će biti i na koji način oslobođene od plaćanja sudskih pristojbi i kako je to uređeno ovim prijedlogom, dok vezano za djecu dakle tu čini mi se poziva se i na čl. 101. Obiteljskog zakona odnosno možete li reći dakle konkretno vezano i za djecu i za osobe s invaliditetom na koji način će se taj dio riješiti ovim prijedlogom zakona? Hvala. Dakle ja sam već odgovorio, a i zakonski tekst je tu potpuno jasan u odnosu na sve invalidne osobe, dakle tu ide se potpuno ex lege dakle po zakonu, nema sud donošenja nikakve odluke samo ima utvrditi da je invalidi i završena stvar, on je oslobođen svih sudskih pristojbi za inicijative koje upućuje sudu i što onda od sud podrazumijeva određene radnje. Što se tiče djece, ona su, ona su rijetko stranke u postupcima ona su često zahvaćena postupcima koji se vode između roditelja i ti statusni brakorazvodni postupci oni su posebno tretirani, njihove te procesne norme se uglavnom nalaze u Obiteljskom zakonu i i to je što se tiče pristojbi na najnižoj razini. Što se tiče odvjetničkih dakle davanja nagrada ona je zakonom regulirana da se i tu ne može te stranke pretjerano rekao bih ne penalizirat, nego pretjerano tlačiti financijski. Dakle, tu država, tu društvo kroz zakone koje donosimo ustvari pokazuje jednu posebnu osjetljivost na te statusne sporove između supružnika, a osobito tamo gdje su djeca zahvaćena tim statusnim sporovima posebno mi je drago što ste u Članku 5. stimulirali još dodatno elektroničku komunikaciju. To je sigurno dobro s obzirom da idemo u društvo digitalno i što je to pristojba onda 50%, a zapravo već ste djelomično odgovorili. Htjela sam komentirati osobe sa invaliditetom, udruge osoba sa invaliditetom pozdravljaju ovo da ne moraju dakle dokazivati na razno razne načine nego samo iskaznicom koju oni zapravo već posjeduju. To je sigurno jedan iskorak za osobe s invaliditetom i evo zahvaljujem se na tome. **Martinović, Juro** Pa hvala vama što ste to zapazili, dakle pa Ministarstvo pravosuđa kad smo mi nositelji takvih projekata zaista mislim slušamo struku, slušamo te posebne kategorije ljudi, to rekao bi, mogli bi sad mi reći da smo ponosni na to, ali ponosni smo na to što smo slušali ono što nam javnost šalje kao poruku i što smo to uvrstili u ovaj zakon. To je potpuno društveno opravdano i te kategorije ljudi zaista zaslužuju da budu oslobođeni da, da, da nemaju i taj problem pored onoga generalnog kojeg imaju za razliku od nas koji smo evo zdravi. Hvala poštovani predsjedavajući. Poštovani gospodine državni tajniče znamo i sami da jest digitalizacija, naravno ne samo pravosuđa nego i cijelog društva jedan cilj svake razvije organizacije, zajednice, pa u ovom slučaju dakle i države. Zasada možemo slobodno reći da sustav ne funkcionira baš kako treba. Evo ja sam neki dan pokušao otvoriti sustav e-građani 10-ak puta nisam uspio otvoriti svoj korisnički pretinac, očigledno malo je to zatrpano, nije problem otvorit će se on prije ili kasnije. Istovremeno mi dolazi u e-građani u elektronski, ali mi dolazi i u poštanski pretinac poštar koji ako me nema kod kuće, a nije me bilo u srijedu jer sam tu bio na raspravi, ostavio mi je papirić pa dođete u poštu. Znači sve je to još uvijek onako jedan mix. No, ono što moramo očekivati od naših građana je da sami krenu putem neke digitalizacije i preuzmu svoju digitalnu odgovornost. Ja uvijek kažem za mnogo stvari. Nedostaju javne kampanje da naučimo naše građane kako se to koristi, da im pomognemo na tom putu jer mnogima je to poprilično nejasno. Hvala vam. Uvaženi zastupniče još jednom bih rekao hvala na pitanju. Sve što ste vi rekli rekao bih i ja. Dakle, naravno edukacija je nešto što je pred nama individualna, grupna, poslovna dakle da pa nije, nije nelegitimno očekivati i to da se ide u nekakve kampanje da se potakne edukacija. Dakle, ja bih vjerojatno kao i vi imao problema imam tu komunikaciju tamo na poslu nešto već potpisujem elektronički ali nisam naročito to nešto meni generacijski da vičan tome, ali sigurno ću morati i svi ćemo mi morati. Dakle, stvorene su pretpostavke i sad dakle moramo raditi to daljnje korake kao i u mnogim segmentima. Ja sam kad je '94. sam u svoj odvjetnički ured uveo kompjuter, bio mi je problem u startu, imamo sam nervozu navečer mi se raspe tekst po ekranu, tako i ovo. Ovladat ćemo tim valjda, mlađi sigurno hoće, ali ja mislim da i mi nešto stariji. Hvala. Hvala državni tajniče, nema više replika. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu. Prvi prijavljeni je u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani zastupnik Davor Dretar. Hvala vam poštovani gospodine predsjedavajući. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice, kolege, evo odmah da nastavim na ovaj naš razgovor. Da sustav e-građani je jedna stvar koja je odlično zamišljena i ne bi trebala imati apsolutno niti jednog protivnika u bilo kojoj normalnoj tehnički ili naravno ljudski razvijenoj državi. No, naravno ona se treba kako bi se to reklo onako narodski implementirati. E sad da bi mi nju implementirali kak bi po domaći rekli trebamo građane naučiti kako će ju koristiti. Dakle, idemo ispočetka. Nije dovoljno imati samo računalo ili pametni telefon i internet vezu. Naravno treba instalirati sustav e-građani na svoje računalo ili pametni telefon, ali naravno niti to nije sve. Kada u tzv. korisnički pretinac svakog od nas počnu dolaziti poruke, a znate i sami da vam dolaze poruke od Porezne uprave, onima koji ne paze kako voze naravno i od Ministarstva prometa odnosno policijskih uprava, a naravno dolaze tu i sudske obavijesti i sve to treba naravno pregledati, ulogirati se u taj sustav. To možete činiti korištenjem ovih modernih e-osobnih iskaznica, ali naravno niti tu nije sve. Da biste taj sustav mogli koristiti odnosno da bi se mogli ulogirati u sustav e-građani putem vaše nove svježe izvađene e-osobne iskaznice vi morate nabaviti i čitač odnosno još jedan uređaj koji se uključuje u usb port usb port ili ulaz na vašem računalu. Dakle, sada je tu već dosta visok stupanj tehnološkog razumijevanja cijelog tog procesa koji se zahtjeva od svakog građana da bi mogao pristupiti sustavu e-građani u cijeloj punini njegovih potencijala. Dakle, treba imati i dosta znanja, treba imati i taj čitač, treba ići izvaditi i elektronsku osobnu iskaznicu, postoji naravno i mogućnost logiranja u sustava putem portala banaka, odnosno e-bankinga kojeg isto tako mnogi imaju na svojim pametnim telefonima, a neki ne da nemaju nego nemaju niti pametne telefone i to je njihovo potpuno pravo. Dakle, sustav se još uvijek gradi, ali bez obzira na to što može država u ovom slučaju Vlada ponuditi jednu lijepu lepezu usluga dostupnih putem sustava e-građani, opet ponavljam građani možda ne znaju, a ustvari usudio bi se reći gotovo da uopće ne znaju kako koristiti sustav e-građani. Vlada bi svakako trebala izdvojiti određeni novac da se kroz određene edukacijske kampanje bile one putem javnih medija ili jednostavno dolaziti među ljude i pokušati ih na to naviknuti, pokušati im pomoći prilikom ulaska u taj sustav i educirati ih kako ga koristiti jer kao što je rekao poštovani državni tajnik vidimo i sami da je već ova opcija u kojoj se može platiti samo polovica iznosa sudske pristojbe putem elektronskog plaćanja vrlo popularna kod ljudi jer naravno em je brže, em se štedi 50% odnosno pola, dakle edukacija, edukacija i edukacija i vjerujem da će postotak ljudi koji će koristiti takav sustav u budućnosti rasti. Jučer smo ovdje raspravljali o potrošačkim pravima i o udrugama koje ih mogu zastupati u eventualnim sporovima. Ovdje vidimo u čl. 6. da se predviđa i oslobođenje potrošača od plaćanja sudskih pristojbi i za pokretanje postupaka, ali tek na temelju pravomoćne sudske presude za zaštitu kolektivnih interesa kako bi se naime potrošačima omogućilo nesmetano ostvarenje njihovih prava. Dakle ako se ja ne varam ovdje se udruge potrošača odnosno njihovi predstavnici, svi oni koji su u tzv. popisu ovlaštenih tijela, oslobađaju plaćanja sudske pristojbe, ali tek za postupke koji slijede pravomoćnoj sudskoj presudi u određenom sporu. Možda smo mogli razmišljati u potpore potrošača i njihovih prava da se već i na samome početku u pokretanju prvotnog sudskog postupka udruge oslobode plaćanja pristojbi budući da možemo zdravorazumski pretpostaviti da u tom slučaju ne bi bilo nikakvog namjernog parničenja odnosno obijesnog, kako je poštovani g. državni tajnik pravilno i naveo opis. No u svakome slučaju podržavamo ovakve izmjene zakona, suglasni smo kao Klub zastupnika Domovinskog pokreta, a to ćemo naravno tijekom glasovanja i podržati, hvala vam lijepa. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista poštovane zastupnice Vesne Vučemilović. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pred nama su izmjene i dopune Zakona o sudskim tarifama koji je na snazi od 1.1.2019.g.. I ono što je meni najprije privuklo pozornost je početak ovog teksta koji je pred nama u kojem se izrijekom navodi kako se pristupa u izmjene i dopune ovog zakona radi pojašnjenja pojedinih odredbi koje su u praksi izazvale određene nedoumice. I zašto sada ovo navodim? Pa zato što je danas 3.3.2023.g., znači prošlo je pune 4.g. od stupanja na snagu ovog zakona i nije nikakva novost da se kasni sa podzakonskim aktima koji se onda ne donose u zakonom propisanim rokovima, nije nikakva novost da mi mijenjamo zakon zato što registar koji se trebao zakon uvesti i napraviti nije naveden ni nakon 2, 3, 4.g. i to smo imali u ovom mandatu, ali da našim birokratima treba 4.g. znači da shvate da nešto ne valja i da oni shvate znači da ljudi nešto, trebaju nekakvo pojašnjenje, to je meni isto ovako vrlo interesantno. Znači mi smo donijeli zakon i onda ćemo ga nakon 4.g. pojasnit, a što smo čekali 4.g. i onda se čudimo što nam pravosudni postupci dugo traju, znači 4.g. nam treba da shvatimo da treba pojasnit nekakve odredbe u zakonu koji smo donijeli. Jer vjerojatno smo čekali da ljudi sami neke stvari shvate jel, ali oni nikako da shvate, pa ćemo mi sad napravit izmjene i dopune zakona, pa će onda valjda shvatiti i nekako mi to sve liči na one poznate kafkijanske situacije u kojima čovjek uistinu ne zna bili se smijao ili plakao. Ovaj zakon kada je stupio na snagu 2019. je dočekan sa pohvalama i uistinu svi su imali pozitivne komentare, znači nastojalo se smanjiti i troškove građana ukoliko komuniciraju sa sudovima elektronski, ali isto tako govorilo se tada štedi se našim građanima i vrijeme, ne moraju čekati u redovima, ne moraju ići od vrata do vrata, znate kako to ide, dođeš i pokucaš, pa onda ti on kaže ne idite u sobu 315, onda dođeš u 315, onda tamo više nije Ankica koja bi to trebala riješit, pa idi u sobu 228 i tako oni nas inače šetaju i na ovaj način se to trebalo izbjeći. Kao što sam već rekla u replici tada je prihod od sudskih prihoda iznosio 290 milijuna kuna godišnje i moram priznat da mi je i to privuklo pozornost jer u državi u kojoj plaćamo poreze, u državi u kojoj je cijeli niz parafiskalnih nameta kojima se milijarde skupe godišnje, moramo platiti i sudske pristojbe. Znači da bi netko na sudu nešto konkretno napravio za nas moramo mu dodatno platiti, a ne, nije dovoljno sve ovo, svi ovi porezi i svi ovi nameti. Kaže državni tajnik pa to nije zbog nekih velikih prihoda, država tu ionako ne zaradi bog zna šta, nego je to da bi se izbjeglo obijesno parničenje, ali vidimo po broju postupaka i po svemu da u principu mi tu nismo to postigli i dalje ima jako velik broj sudskih predmeta i jako su nam zatrpani sudovi, tako da ako to državi uistinu i nije nekakav veliki prihod, pa što ga ne ukinemo onda jel, jer znači platite sve poreze koji su propisani, nisu mali, plaćate PDV naravno kao najnepravedniji porez koji plaćaju i siromašni i bogati, vidimo kako cijene divljaju iz dana u dan, plaćamo parafiskalne namete kojih više ne zna se ni broja svaki puta se kaže smanjit ćemo, smanjit ćemo. Pa onda nešto se sitno smanji, ali u konačnici opet su to još velike brojke i onda ako želite na sudu nešto da netko napravi za vas e onda još plati i sudsku pristojbu. Pa ako to nije baš interes države da prikupi novce nego da smanji obijesno parničenje, a očigledno tu nismo uspjeli, pa ukinimo sudske pristojbe pa malo rasteretimo naše građane kada oni pokušavaju na sudu nekakvu pravdu za sebe izboriti. Tu su sada navedeni znači brojni korisnici pravosudnih usluga koji ne plaćaju te pristojbe, no ja ću se tu malo sada osvrnuti na inače trajanje tih naših postupaka. Pa evo recimo kako to izgleda na općinskim sudovima. Parnički postupci pred Trgovačkim sudom su trajali prosječno 1000 dana. Znači to je za 2020. Te sam podatke našla. Kazneni postupci prosječno 705 dana, građanski postupci 826 dana. To su podaci za 2020. Znači ako je ovo stupilo 2019. nismo mi bog zna šta postigli sa tim što smo pokušali ljude nekako motivirati da se manje obijesno parniče. postupci nekakvi koji traju daleko previše u odnosu na ono što bi bilo razumno, pa zato ne čude i ove nekakve presude pred Europskim sudovima gdje se tuže naši građani da nisu u nekom razumnom roku procesi završeni i oni dobivaju te presude jel' koliko ja vidim zadnje su izašle nekakve dvije koje su naši građani dobili pred Europskim sudom. Jer ovo uistinu kad gledate 700 dana, 800, 1000 dana to su uistinu velike brojke. E sad, ako slušamo predsjednika Vrhovnog suda, a imali smo prilike ga čuti u nedjelju onda se on žali nema zapisničara, nemaju uvjete, nemaju sredstva. Ljudi odlaze. U jednom danu ode po 30, 40, 20 zapisničara. Ali s druge strane imamo postupanje u određenim predmetima koje mene osobno fascinira i gdje sudovi uistinu idu ka tome da se to u što kraćem roku završi. I naravno radi se o ovim famoznim posvojenjima među državnim koji se odnose na demokratsku Republiku Kongo, a koji se vode sad pazite prema Zakonu o izvanparničnom postupku iz 1934. godine još iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Nismo znači, imamo neku uputu iz '91. kako da se primjenjuju ti zakoni, ali mi taj zakon sad bi trebali mijenjati jer smo konačno evo od 1934. trebalo nam je onako malo više godina da mi shvatimo da to baš i nije u redu. I da bi mogli tu napravit nekakve izmjene mi sad dobivamo zakon, ne znam Zakon o poljoprivrednom zemljištu smo mijenjali ne znam 17, 18, više ni ne znam koliko puta, a ovaj nam je dobar kako se donio još u Kraljevini Jugoslaviji 1934. godine i nemamo potrebu ga promijeniti i temeljem tog zakona zamisli gle čuda posvajaju se djeca iz države koja ima zabranu, ima suspenziju međudržavnih posvojenja. I jedna mala Hrvatska u pet godina 68 sudskih rješenja, a cijeli svijet 120 i nešto. Gle čuda i nema tu nikakve nepravilnosti. Nitko neće raditi reviziju. Sve, kaže i predsjednik Vrhovnog suda, sve je bilo sjajno. Sudovi su radili po zakonu, to se ne smije stavit ni upitnik, a kamoli točka na taj upitnik da netko postavi pitanje da to možda nije u redu. Gle čuda! To je sjajno. I još kaže doda sudovi su vodili računa o tome da ljudi silno žele bit roditelji, pa su ubrzali proces. 705 dana, 1000 dana, 826 dana, ali u ovim predmetima sudovi se trude zamisli čudesno i to nikome nije čudno i nitko to ne želi istražiti i svi govore od Sandre Benčić do predsjednika države sve je po propisu i to po propisu iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Inače ovo je dobro što predlažete i Hrvatski suverenisti će to podržati. Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog izmjena Zakona o sudskim pristojbama koji je stupio još na snagu 1.1.2019. godine i propisuje način naplate sudskih pristojbi za radnje koje su poduzimane na zahtjev stranke u sudskim postupcima. Očito da se izmjene ovog zakona predlažu zbog kako se navodi prvenstveno pojašnjenja pojedinih odredbi koje su u praksi izazvale određene nedoumice. Stara je boljka našeg pravosuđa hiperprodukcija izmjena i dopuna zakona jer se ne provodi sveobuhvatna procjena učinka propisa kako bi se našlo adekvatno zakonodavno rješenje. Međutim, naša Vlada predlaže Hrvatskom saboru mijenjanje zakona kao čarapa što dovodi do pravne nesigurnosti, nestabilnosti sustava. To šteti i onima koji provode propise kao i strankama u postupku. Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću ne provode se kako bi se prihvatile utemeljene primjedbe građana i pravnih subjekata, odnosno drugih zainteresiranih pravnih osoba, pa ima vrlo malo onih koji sudjeluju u savjetovanju, jer osobe na koje bi se ti propisi mogli primjenjivati nisu previše zainteresirane jer unaprijed znaju da će se odbiti njihovi prijedlozi i primjedbe i to u pravilu bez suvislog i utemeljenog obrazloženja. Tako vidimo i u ovom Prijedlogu zakona o izmjenama sudskih pristojbi sudjelovale su samo dvije pravobraniteljice i to pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom i pravobraniteljica za djecu. Niti jedna primjedba ove dvije pravobraniteljice nije prihvaćena. Nije prihvaćena primjedba pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom da bi se jasnije definiranjem dokaza invaliditeta izbjegle dvojbe oko ostvarivanja ove povlastice. Naime, u Članku 6. prijedloga ove izmjene zakona predlaže se da od plaćanja sudske pristojbe budu oslobođene osobe s invaliditetom na temelju odgovarajućih isprava isprava koje, kojima se dokazuje ovaj status. Jasno je da ovaj termin na temelju odgovarajućih isprava može se dovesti do različitih tumačenja i pravne nesigurnosti. Jedino bi bilo ispravno da su sudovi povezani sa drugim javnopravnim tijelima koja odlučuju o priznavanju statusa i prava na invalidnost kako bi imali uvid u vjerodostojne isprave o priznavanju statusa i prava osobe sa invaliditetom. Međutim, očito je da iako u svim, su svima u Vladi puna usta digitalizacije ovakve povezanosti suda i drugih javnopravnih tijela još dugo neće biti. Smatramo da je neosnovano odbijena i primjedba pravobraniteljice za djecu da se u Članku 11. izričito navede oslobađanje od plaćanja sudskih pristojbi u sudskim postupcima na temelju Članka 101. Obiteljskog zakona radi zaštite prava i interesa djece. Pravobraniteljica za djecu je navela da neki sudovi ovakvu pristojbu ne naplaćuju jer smatraju da je riječ o postupcima koji se vode radi zaštite prava interesa malodobne djece o kojima sud vodi posebnu skrb jer se na taj način ne naplaćuju sudske pristojbe roditeljima koji žive s djecom odnosno iz sredstava koji se koriste za uzdržavanje djeteta. Dakle, neujednačena sudska praksa u istim slučajevima sigurno ne dovodi do pravne sigurnosti. Nije nam jasno je li se provela međuresorna konzultacija o nacrtu prijedloga ovog zakona prije upućivanja na raspravu jer nam nije jasno kako to da Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata nije dalo primjedbu da bi u Članku 11. zakona trebalo po sili osloboditi od sudskih pristojbi i osobe koje ostvare status žrtve seksualnog nasilja na osnovu Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH u Domovinskom ratu jer su sukladno Članku 34. stavku 2. toga zakona u postupku ostvarivanja prava po tom zakonu stranke oslobođene plaćanja samo upravne pristojbe. Također nije usklađena terminologija iz Članka 11. Zakona o sudskim pristojbama sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kao što sam rekla u replici. Naime, u Članku 11. stavku 1. točke 6. navodi se da su od plaćanja sudskih pristojbi oslobođeni supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih i nestalih, zatočenih u Domovinskom ratu na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji umjesto poginulih samo rabi terminologiju članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata što obuhvaća osim poginulih i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su umrli od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta RH. Kad se Kad se Zakon o sudskim pristojbama mijenjao kako se navodi u obrazloženju prvenstveno radi pojašnjenja pojedinih odredbi koje su u praksi izazvale određene nedoumice, ali i iz razloga što je u tekstu zakona potrebno izvršiti terminološko usklađivanje sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave jer je je provedeno spajanje Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa, zašto se nije uskladila i ova terminologija sa terminologijom Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U svakom slučaju oslobađanje od plaćanja sudskih pristojbi je preduvjet za ostvarivanje prava na pristup pravosuđu. Sukladno Ustavu RH svatko ima pravo zakonom ustanovljeni, na pravično i u razumnom roku odlučuje o njegovim pravima ili obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog dijela. Pravo na pristup pravosuđu nužan je preduvjet ostvarivanja ovih ustavnih prava. Međutim, predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić navodi da Zakon o sudskim pristojbama predviđa vrlo širok krug subjekata koji su oslobođeni od obveze plaćanja sudskih pristojbi. Radi se o vrlo širokom krugu subjekata počevši od države, ministarstava, tijela državne uprave pa čak i pojedinih trgovačkih društava u njegovom vlasništvu i to s jedne strane pridonosi lakoći kojom ova javnopravna tijela pokreću i vode parnične postupke. Sad ne znamo da li one vode, vode i obijesne parnične postupke. On navodi da nema nikakvog opravdanja da građanin mora platiti najniži iznos pristojbe od 100 kuna sad će to biti u eurima, dok primjerice HZZO, HZMO, ali i takvi subjekti kao što su Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatske vode d.o.o. nemaju obvezu platiti sudsku pristojbu. Drugo je pitanje koliko je naše sudstvo neovisno od političkih utjecaja, a da ne govorimo o pravičnom suđenju u razumnom roku jer upravo zbog donošenja presuda u razumnom roku svi mi porezni obveznici plaćamo visoke kazne. Zato je pravo pitanje zašto se izvješće predsjednika Vrhovnog suda za 2020. i 2021. koje je na dnevnom redu Hrvatskog sabora ne uvrsti na saborsku raspravu na plenarnu sjednicu pa da malo sveobuhvatnije se provodi rasprava o stanju o pravosuđu, a ne samo da raspravljamo o izmjenama ovakvih zakona koji se bave pojašnjenjem odredbi, terminološkim usklađivanjem i usklađivanjem iznosa iz kuna u eure. Inače što se tiče Kluba zastupnika Socijaldemokrata mi ćemo podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovanog zastupnika Nikole Mažara. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici, kao što smo čuli u dosadašnjoj raspravi pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama iako je evo bilo možda i nekih kontradiktornih izjava pa je kolegica Vučemilović rekla kako to da izmjene dolaze nakon 4 godine, a kolegica Nađ je rekla s druge strane da imao hiperprodukciju izmjena i dopuna odnosno da se do njih dolazi prebrzo. Vidimo tu malo kontradiktorne izjave, ali dobro da se mi vratimo na sam meritum današnjih izmjena i dopuna koji je prije svega vezan iz razloga što 2019. godine kada je donijet Zakon o sudskim pristojbama se i tarifa sudske pristojbe izdvojila iz zakona i regulirala uredbom kako bi se brže, efikasnije i bez dodatnih izmjena i dopuna zakona moglo regulirati to pitanje prije svega u svrhu rasterećenja svih građana RH vezano za plaćanje samih pristojbi. Sada nakon određenoga vremenskoga tijeka u praksi su ustanovljene određene činjenice i određeni načini ponašanja, određena i pitanja kako od strane sudova, tako i od strane građanki i građana RH, ali i svih dionika određenih sudskih postupaka na koje se želi dati odgovor upravo današnjim izmjenama i dopunama zakona, prije svega kroz dodatno definiranje i propisivanje vezano za sam nastanak pristojbenih obveza, ali i za radnje izvan pojedinih vrsta sudskih postupaka koje se mogu propisati i drugim propisima, prvenstveno samome tarifom, kao i da se pristojbenog obveznika treba definirati širim pojmom od pojma stranke, kao svaku osobu koja zbog sudjelovanja u postupku odnosno zbog poduzimanja određenih sudskih radnji angažira rad suda, te zbog toga mora platiti sudsku pristojbu. Također bitno je naglasiti da se u odnosu na važeće zakonsko rješenje zadržava umanjenje plaćanja pristojbe od 50% kada se to radi elektroničkim putem, time se potiče elektronička komunikacija između sudova i sudionika u sudskim procesima i postupcima, ali se sada dakle to dodatno uređuje na način da svi oni koji neće ispoštivati rokove vezano za elektroničku komunikaciju će onda te troškove snositi u punom iznosu kao da nisu to obavili elektronskim putem. Isto tako radi jasnijeg utvrđenja posljedica ne postupanja za neke stvari dodatno se uređuje i sam taj dio, ali isto i kako bi se riješilo pitanje u praksi vezano za pokretanje pokretanje postupka zaštite prava potrošača, a što smo jučer imali na dnevnome redu HS i vezano za podizanje kolektivnih tužbi, vidimo da su i oni dakle sada ovim novim izmjenama i dopunama uvršteni i da su oslobođeni ukoliko dakle same presude budu i budu i pravomoćne. To je dobro i to je ono što treba pozdraviti iako je i Zakonom o sudskim pristojbama već propisan iznos vrijednosti predmetna spora koji se uzima u slučajevima neodredive vrijednosti spora, dodatno se radi zaštite prava potrošača u čl. 21. Zakona o sudskim pristojbama propisuje da u postupcima utvrđivanja prethodnih pravnih pitanja u kojima se istodobno ne traži restitucija, naknada štete ili bilo kakva isplata, ovaj iznos ne može prijeći iznos od 1.327,23 eura. Dakle vidimo da ovim izmjenama i dopunama se nastavlja poticanje elektroničke komunikacije, što je apsolutno dobro i za pozdraviti, ali isto tako vidimo da se i nastavlja daljnje rasterećenje hrvatskih građana vezano za neplaćanje određenih sudskih pristojbi koje su prije plaćali. Osim dakle ovoga Zakona o sudskim pristojbama ono što je i HS raspravljao prije svega na prijedlog hrvatske Vlade je također bio i Zakon o javnobilježničkim pristojbama gdje se također oslobodilo hrvatske građane plaćanja pristojbi i to je ono što je dobro, dakle da kroz različite zakonske prijedloge kroz različite zakonske akte se nastavlja u smjeru oslobađanja i hrvatskih građana, ali i hrvatskih poduzetnika, obrtnika, gospodarstvenika vezano za parafiskalne namete, vezano za plaćanje određenih davanja koja su prije bila potrebna, a sada više nisu. Možemo također vidjeti i reći da je i nadležni saborski odbor, Odbor za zakonodavstvo jednoglasno sa 7 glasova za prihvatio donošenje predmetnoga zakona i također da u javnome savjetovanju sa zainteresiranom javnošću su bila tri komentara koja je predlagatelj Za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu RH i s obzirom da ovi prijedlozi idu infavorem svih građana i građanki RH Klub HDZ-a će

Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici dobar dan svima. Ono što je važno za naglasiti da je i Odbor za pravosuđe jednoglasno podržao ovaj zakon koji je danas na svojem prvom čitanju i ono što se nekoliko puta provuklo kroz ove rasprave i sa jedne i sa druge strane sabornice kad se priča sa običnim građanima ove zemlje i sve što zamjeraju politici i što zamjeraju institucijama i zašto imaju skepsu prema određenim promjenama koje se događaju, puno puta se čuje zaključak ogromna birokracija i jako puno vrata na koja se treba pokucati, sve poreze se treba platiti, a kad uđeš u tu šumu vrata i osoba s kojima moraš pričat da riješiš jedan papir onda bolje da možda na prvom koraku odustaneš sam jer ćeš vjerojatno na 10., 11. i 12. shvatiti da se ništa ne može pokrenuti i da je jako teško riješiti. Mislim, gledam to svakodnevno i u svojoj Koprivnici gdje jednostavno ljudi za masu toga u startu ni ne znaju kud da krenu, a i onda kad dođe do diobe i presjeka što su čije ovlasti, pa onda iz grada ih šaljemo u županije, iz županije su nekad slali u Ured državne uprave, okej sve je to sad u županiji, pa onda lako moguće završiš ili u sudu ili u inspektoratu i shvatiš da za jedan običan papir si možeš potrošiti cijelo jedno dopodne. Tako da definitivno svaki korak gdje se radi na digitalizaciji i ubrzavanju tih postupaka je nešto što trebamo pohvaliti, nešto što trebamo podržati i nešto za što svi duboko vjerujemo da može ipak na neki način smanjivati te korake, smanjivati taj birokratski pritisak, a i u ovom slučaju se očito i smanjuje određeni pritisak kroz plaćanje sudskih pristojbi. Ono što je zanimljivo kod ovoga da tu konverzija kune u eure nije stvorila inflatorni pritisak, dakle ipak se i to može zauzdati i ne treba baš sve uvijek poskupiti zato jer se prebacuje na euro, tako da iz tog aspekta definitivno jedan plus. Svakako da ono što je i kolega Dretar iznio u svojoj u raspravi, svatko od nas je za e-građanin, svatko od nas je za digitalizaciju ali isto tako bilo bi dobro da u narednom periodu svi i Vlada i ministarstva kroz koja to prolazi daju dodatan trud i na promoviranju i na obučavanju ljudi kako na čim adekvatniji, efikasniji način koristiti palete koje im dolaze sve češće na raspolaganje, kako na taj način ubrzati svoje svakodnevno funkcioniranje i kako u konačnici na taj način doći do svih potrebnih informacija koje svi često puta trebamo u svojem svakodnevnom životu. Eto toliko od mene i klub SDP-a će podržati ovaj zakon na prvom čitanju. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Dakle, Zakonom o sudskim pristojbama propisuje se način naplate sudskih pristojbi za radnje koje sud poduzima na zahtjev stranke u sudskim postupcima. Obzirom na temu koja je iz područja pravosuđa smatram da je važno proširiti je i na pritužbe u području pravosuđa kojima građani ukazuju na razne izazove sa kojima se susreću prilikom postupanja pravosudnih tijela, a one su bitne jer prikazuju percepciju građana o samom radu pravosudnih tijela. Samo iz zaprimljenih pritužbi pučkoj pravobraniteljici je razvidno da građani nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima i obvezama, primjerice u ovršnim postupcima. Težak socio ekonomski položaj ovršenika dodatno pogoršavaju dugotrajne blokade računa, a u nekim slučajevima i provedba ovrhe na primanjima i naknadama koje su zakonom od nje izuzete. Prezaduženi građani i dalje nisu skloni pokretanju postupaka stečaja potrošača, te dio njih nakon što su deblokirani po provedbi jednostavnog stečaja potrošača ponovno budu blokirani. Građani su još uvijek nedovoljno informirani o načinima ostvarenja prava na besplatnu pravnu pomoć o čemu ih je potrebno sustavno informirati na načine koji su dostupni što širem krugu građana. Kako bi besplatna pravna pomoć bila pravovremena i dostupna neophodno je osigurati kontinuitet rada ovlaštenih pružatelja većim proračunskim izdvajanjima i stabilnijim financijskim okvirom kao i ubrzati postupanje po žalbama na rješenja o odbijanju prava na besplatnu pravnu pomoć. Prateći sudsku praksu u predmetima vezanim uz diskriminaciju i dalje se nailazi na nizak broj usvajajućih tužbi u građanskim predmetima što ukazuje na potrebu provedbe daljnjih edukacija o anti diskriminacijskom pravu. Za razliku od kaznenih i dalje je visok broj prekršajnih predmeta vezanih uz diskriminaciju u kojima se bilježi značajan udio osuđujući presuda. Iako je tijekom 2021. godine poboljšano funkcioniranje pravosuđa te je skraćeno trajanje sudskih postupaka i smanjen je broj neriješenih predmeta i dalje treba i dalje treba provoditi mjere radi bolje učinkovitosti i kvalitete rada sudova što je prepoznato i u Izvješću Europske komisije o vladavini prava za Republiku Hrvatsku za 2021., te je obuhvaćeno Nacrtom prijedloga nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava od 2021. do 2027. godine. Naglasak budućih reformskih procesa i ulaganja prema Nacionalnom planu razvoja pravosudnog sustava stavljen je na 5 posebnih ciljeva, a to su unapređenje učinkovitosti sudskih postupaka, zatim osiguravanje transparentnosti pravne sigurnosti, kvalitete i predvidivosti sudskih odluka, zatim razvoj ljudskih potencijala u pravosudnom sustavu, modernizacija infrastrukture te unapređenje digitalizacije, pružanja e-pravosudnih usluga, te unapređenje kvalitete zatvorskog sustava i probacije. Unutar svakog posebnog cilja utvrđeni su prioriteti, te pokazatelji ishoda pomoću kojih će se mjeriti uspješnost njihove provedbe. Prema pregledu stanja u području pravosuđa u EU za 2021. vidljivo je neprekidno silazno kretanje razine percepcije neovisnosti pravosuđa u široj javnosti, te je s udjelom od čak 17% ispitanika u Republici Hrvatskoj koji smatraju da je neovisnost pravosuđa tek dobra, ta razina među najnižima u EU. Kao glavni razlog zbog kojeg šira javnost smatra da sudovi i suci nisu dovoljno neovisni navodi se dojam da Vlada i političari zadiru u njihov rad ili vrše pritisak na njih. Stoga je potrebno nastavno intenzivirati rad na vraćanju povjerenja građana u pravosuđe što se može postići i daljnjim skraćivanjem trajanja sudskih postupaka smanjenjem broja neriješenih predmeta, donošenjem kvalitetnih i obrazloženih odluka, te njihovim objavljivanjem, donošenjem jasnih i sveobuhvatnih zakona koji nisu podložni čestim izmjenama i dopunama čemu svjedočimo u ovom Visokom domu i otvaranjem pravosudnih tijela prema javnosti uključujući pravovremenu i adekvatnu komunikaciju putem medija koji su educirani o načelu neovisnosti i pravilima postupanja sudova i pravosudnih tijela. Godinama Ured pučke pravobraniteljice zaprima visok broj pritužbi u području pravosuđa koje zajedno sa podacima nadležnih tijela daju široku sliku o razlozima nezadovoljstva građana njihovim radom kao i izazovima sa kojima se sudovi i pravosudna tijela susreću u svakodnevnom radu. Tijekom 2021. zaprimili su 245 pritužbi na rad pravosuđa što je 18,93% više nego godinu ranije. Od toga se 107 odnosilo na rad sudova što je povećanje od 13,83%. Manje povećanje broja predstavki na rad sudova zabilježila je Služba za nadzor sudske i državno-odvjetniče uprave samog Ministarstva pravosuđa i uprave. Tijekom 2021. godine zaprimljene su 572 nove predstavke, dok ih je godinu ranije bilo 540. Najčešći razlozi zbog kojih su se građani obraćali uredu su pritužbe na zloupotrebu ovlasti, zatim dugotrajnost sudskih postupaka, način vođenja sudskih postupaka kao i nezadovoljstvo sudskim odlukama iako se iste mogu ukidati, odnosno mijenjati samo na višim sudovima i to temeljem pravovremeno podnesenih pravnih lijekova. Tražila se i pravna pomoć radi nezadovoljstva odbijanjem zahtjeva za izuzeće suca, prijavljivanja neetičkog ponašanja suca, podnošenja zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka protiv suca i slično. Jedan od koraka prema vraćanju povjerenja građana u pravosuđe jest unaprjeđenje komunikacije pri čemu se to ne odnosi samo na primjenu komunikacije građana i tijela javne ovlasti prema sudovima već i obratno, na redovno izvještavanje sudova o svome radu kroz čija priopćenja bi se unaprijedila kvaliteta izvještavanja javnosti i radu sudbene vlasti. Premda se od 2017. kontinuirano u godišnjim izvješćima same pučke pravobraniteljice upozoravalo na potrebu razvoja komunikacijske politike za pravosudni sustav nisu još uvijek doneseni opći standardi i pravila ponašanja za komunikaciju s medijima. Unatoč tome primjećuje se da je Vrhovni sud tijekom 2021. na svojoj web stranici osnažio komunikaciju učestalijim priopćenjima o predmetima koji izazivaju interes javnosti kao i objavama pravomoćnih odluka o povredama kodeksa sudačke etike dajući uvid u postupak i način sankcioniranja sudaca koji povrijede svoje dužnosti što smatram relativno korisnim u kontekstu percepcije javnosti da se povrede sudačke dužnosti ne sankcioniraju. Nastavno na navedeno prema podacima DSV-a u 2021. godini pokrenuta su 23 stegovna postupka protiv sudaca što je gotovo 77% više nego u 2020. od čega je većina pokrenuta radi neurednog obnašanja dužnosti. U 13 postupaka su izrečene kazne, a 3 suca su udaljena zbog stegovnog postupka te 1 zbog kaznenog. Također je DSV odobrio 3 zahtjeva za vođenje kaznenog postupka postupka i lišavanja slobode određivanje istražnog zatvora i pritvora te je 1 zahtjev odobren na temelju privatne tužbe. Daljnji korak prema većoj transparentnosti rada sudbene vlasti jest što skorije omogućavanje uvida u anonimizirane odluke svih sudova što bi doprinijelo boljoj pravnoj sigurnosti kao i lakšoj procjeni građana o mogućnosti sudske zaštite svojih prava. Jednako tako radi nedostupnosti cjelokupne prakse i to sudske prakse samim odvjetnicima otežano je kvalitetno pružanje pravne pomoći osobito pri podnošenju revizije i dokazivanja njene dopuštenosti i to sve u smislu odredbe ZPP-a. Stoga dostupnost sudskih odluka treba biti jedan od prioriteta reforme pravosuđa te je potrebno što prije nadograditi sustav e-spis posebnim modulom za anonimizaciju kao se RH i obvezala Nacionalnim planom za oporavak i otpornost. Tijekom 2021. godine Ured pučke pravobraniteljice zaprimio je 67 pritužbi na rad Državnog odvjetništva koje se kao i prethodnih godina najčešće odnose na nezadovoljstvo odlukama Državnog odvjetništva kako prilikom odbačaja tako i optuženja, zatim neažurnosti u radu, neodgovaranje na podneske i pritužbe, nepostojanje nepristranog unutarnjeg nadzora, nezadovoljstvo zbog nepodnošenja pravnih lijekova na sudske odluke i drugo. Kao glavni izazov u 2021. godini u osiguranju kvalitete zaštite prava stranaka te odvjetništva kao neovisne i samostalne službe i sam HOK odnosno Hrvatska odvjetnička komora je problematizirala izmjene Zakona o odvjetništvu te nastojanje izjednačavanja odvjetništva s gospodarskim djelatnostima navodeći da to nije u skladu s ustavnom ulogom odvjetništva niti odlukama Ustavnoga suda iz '99. i 2008. i drugim združenim odlukama od 16. listopada 2018. Zahvaljujem.

Dame i gospodo prije nekoliko mjeseci javnost je doznala da je tadašnja ravnateljica njemačke javne televizije ARD Patricija Schlesinger prekomjerno trošila javne novce što se smatralo neprihvatljivim. No, gospođa Schlesinger je smatrala da je to njezino pravo da može trošiti koliko hoće i rekla je kako joj ne pada napamet dati ostavku. Međutim, njemačko državno odvjetništvo je nakon provjere navoda zaključilo da se radi o zlouporabi položaja i otvorilo je istragu. Nekoliko dana poslije toga vijeće ARD-a je razriješilo ravnateljicu Schlesinger. Koja je poruka ovog slučaja? Pravosuđe u jednoj državi ima preciznu ulogu te sukladno zakonu mora proaktivno djelovati jer da njemačko tužiteljstvo nije otvorilo istragu gospođa Schlesinger bi vjerojatno i dalje bila ravnateljica televizije. Upravo zato što u Njemačkoj pravosuđe funkcionira plaće su im 3, 4 ili 5 puta više nego u Hrvatskoj. Mi u Hrvatskoj svjedočimo općoj društvenoj razgradnji u kojoj sudovi otvoreno djeluju kao produžena ruka pojedinih interesnih i kriminalnih skupina. Hrvatski sudovi otvoreno asistiraju bankama i lihvarskim agencijama u obespravljivanju hrvatskih građana. Sud u Šibeniku tj. stalna služba u Kninu prihvaća ugovor između Erste Steiermarkische banke i direktora B2 Kapitala Nebojše Popovića iz Beograda koji su sklopili ugovor o prodaji potraživanja bez navoda za koji je iznos potraživanje prodano. Ugovor koji nema osnovne elemente ugovora nije ugovor, a osnovni element u ovom slučaju jest iznos za koji je nešto prodano. Dakle, u tom ugovoru je navedeno da je nešto prodano, ali nije navedeno za koliko je prodano. Iz kojeg razloga nije navedeno? Zato što je Beograđanin Popović otkupio potraživanje za nekakvih 15 tisuća eura, a od navedene obitelji inače hrvatskog branitelja s četvero djece naplatio je ni manje ni više nego 90 tisuća eura. Kako se ovo zove u Češkoj, Njemačkoj, Rumunjskoj ili Slovačkoj? To se zove zelenaštvo ili lihvarenje. Ta kninska sutkinja je svjesno prihvatila ugovor bez osnovnih elemenata ugovora kako B2 Kapital bio zaštićen zbog kaznenog djela zelenaštva. Ovaj sam slučaj prijavili glavnoj državnoj odvjetnici, gospođi koja je nekoliko puta lagala Hrvatski sabor, te sam zahtijevala od gospođe da je sukladno zakonu dužna provesti istragu jer je riječ o grubom kršenju hrvatskog zakona, riječ je o otvorenom počinjenju kaznenih djela ti to od Erste Steiermarkische banke, od B2 Kapitala, od HNB-a i naravno od sutkinje koja je sudjelovala u opisanom kaznenome djelu. Od toga je prošlo godinu i pola dana. Što se dogodilo? Ništa. Imam aktualni slučaj u koje Addiko banka doslovno krši sve zakone, sve norme i u potpunosti obespravljuje svoga klijenta. Taj klijent s obzirom na to da je slučaj potpuno jasan i da jest riječ o protuzakonitostima prije godinu dana je podnio zahtjev za donošenjem privremene mjere općinskom građanskom sudu koji je dužan u roku od 14 dana donijeti odluku o privremenoj mjeri, trebalo mu je pet mjeseci te je iako je stvar potpuno jasna odbio zahtjev za privremenom mjerom. Taj hrvatski građanin se žalio, a drugostupanjski sud u međuvremenu skoro šest mjeseci ne donosi odluku. I da, taj građanin je platio gotovo 400 sudskih pristojbi sudu koji se ne može nazvati sudom već zaštitnik kriminalnog krupnog kapitala jer privremena mjera znači da je nešto jasno i očigledno te kako bi se spriječilo nanošenje daljnje štete sud mora nešto suspendirati. I nemojmo se varati, ti suci koji ne donose odluke ili donose protu razumne odluke ne čine ta djela iz neznanja ili šlampavosti već to čine iz lopovluka, a hrvatski građani to još moraju plaćati kroz formu poreza i sudskih pristojbi. Dame i gospodo, to što hrvatski sudovi rade hrvatskim građanima ne može drugačije nazvati nego otvorenim lopovlukom i prijezirom jer nama opravdanja da slučaj bankomat traje 13 godina i da nema prvostupanjske presude i nema opravdanja da se sudovi ponašaju kao servis banaka i ovršne mafije i nema opravdanja da sudovi toleriraju kršenje Europske uredbe GDPR, dakle u potpunosti je jasno da je dio hrvatskog pravosuđa u ovom kontekstu dio hrvatskih sudaca sudionik korupcije i da u Hrvatskoj nećemo napraviti nikakav iskorak ni u gospodarstvu, ni u znanosti, ni u zdravstvu, ni u poljoprivredi, ni u turizmu dok se ne suzbije korupcija upravo u hrvatskom pravosuđu. Pod tim podrazumijevam vodstvo DORH-a, DSV i dobar dio hrvatskih sudaca jer oni koji su plaćeni da suzbijaju korupciju upravo su oni dio te korupcije. Ružice Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice Vidović Krišto. Dakle, o razmjerima prezaduženosti građana RH govore podaci FINA-e koji kažu da je više od 250.000 građana blokirano, međutim ono što dodatno zabrinjava najvećim dijelom čak 75% tih građana su u dugotrajnim blokadama koje su duže od godinu dana, a čak njih 98.876 bilo je blokirano zbog duga koji ne prelazi iznos od 10.000 kuna. Pa smatrate li da uopće RH svojim politikama koje do sada provodi radi na tome da se tim ljudima pomogne jer ti ljudi isto tako zaslužuju živjeti jedan dostojanstven život, a ipak ne mogu? Zahvaljujem. Hvala poštovana kolegice Vukovac. Odgovor je ne, naravno da ne čini, štoviše na suprotnoj je strani. Hvala što ste spomenuli FINA je relikt socijalizma to ne postoji ni u jednoj državi EU, ona ne služi hrvatskim građanima ona upravo služi ovim korumpiranim strukturama koje sam spomenula, među ostalim lihvarskim agencijama. Ovršni zakon, ovršni zakon u Hrvatskoj je ne samo protuustavan, on je protucivilizacijski i takav ne postoji nigdje, ne samo u Europi nego nigdje u svijetu bih rekla. Hvala lijepa.

Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.“ Molim glasujmo.

prvo čitanje, P.Z. br. 450, , predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: „1. Prihvaća se prijedlog navedenog zakona i pod 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.“ Molim glasujmo.

Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: „1. Prihvaća se prijedlog navedenog zakona i pod 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.“ Molim glasujmo.

Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: „1. Prihvaća se prijedlog navedenog zakona i pod 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.“ Molim glasujmo. jednoglasno je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama, prvo čitanje, P.Z. br. 450, , predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: „1. Prihvaća se prijedlog navedenog zakona i pod 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.“ Molim glasujmo. 113 glasova za, dakle jednoglasno je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.